Slijedeća je točka današnjeg pročišćenog dnevnoga reda - Prijedlog odluke o izboru dva suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i to je odbor učinio odnosno predložio je ovu odluku na temelju članka 125. Ustava i članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijale ste primili poštom. Pitam predstavnika predlagatelja želi li dodatno obrazložiti prijedlog. Poštovani predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i potpredsjednik Sabora gospodin Vladimir Šeks. Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Kao što je gospodin potpredsjednik iznio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnosi Hrvatskom saboru Prijedlog odluke o izboru dva suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, prijedlog odluke koji je većinom glasova utvrdio na sjednici održanoj 18. lipnja 2009. godine te predlaže Hrvatskom saboru da odluku o izboru dva suca Ustavnog suda Republike Hrvatske donese

Matu Arlović, Antoniju Kovačić, Antuna Palarića i Agatu Račan. Sukladno članku 9. stavku 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske predsjednica Ustavnog suda je 10. listopada 2008. godine izvijestila Hrvatski sabor da 11. travnja 2009. godine istječe mandat sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske i to Agati Račan, Mariu Kosu i Željku Potočnjaku. Hrvatski sabor je na sjednici 3. travnja 2009. godine donio Odluku o izboru Miroslava Šeparovića za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Zbog toga jer nije popunjeno svih preostalih dva suca Ustavnog suda trebalo je izabrati još dva suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Člankom 125. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske i člankom 6. stavkom 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda i predlaganje za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora uputio je sukladno članku 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, Odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor dva suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Poziv je objavljen 10. travnja 2009. godine u "Narodnim novinama". Rok za podnošenje kandidatura bio je 60 dana te je posljednji dan podnošenja kandidature bio 9. lipnja 2009. godine. U pozivu je bilo naznačeno što kandidati trebaju priložiti uz životopise, koju dokumentaciju i ispunjavanje Ustavnim zakonom propisanih uvjeta. Na poziv su pravovremeno stigle kandidature 11 kandidata Mate Arlovića, Branka Čizmeka, Miljenka Đunija, Kate Gojtan, Jadranke Kalebić, Antonije Kovačić, Tonči Majice, Ante Matić, Antuna Palarića, Agate Račan i Dalije Tomež. Na sjednici održanoj 18. lipnja 2009. godine Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrdio je da je 11 kandidata pravovremeno podnijelo kandidature a odbor je većinom glasova utvrdio da su kandidature desetero kandidata pravovaljane ali i da nije pravovaljana kandidatura Ante Matića koji je odbor većinom glasova utvrdio, zaključio da nije pravovaljana jer da nije priložio dokaze za ispunjavanje uvjeta za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske propisanih Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Odbor za Ustav je u skladu sa člankom 6. stavak 4. Ustavnog zakona obavio javni razgovor sa navedenim kandidatima i sastavio listu kandidata koji ulaze u uži izbor Ustavnog suda s time da lista kandidata u pravilu sadržava više kandidata od broja sudaca Ustavnog suda koji se bira. Pozvao je sve kandidate Nakon obavljenih razgovora odbor je razmotrio način utvrđivanja liste kandidata koji ulaže u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske. Prijedlog potpredsjednika odbora Josipa Leke i članice odbora Ingrid Antičević-Marinović, da odbor uputi Hrvatskom saboru listu kandidata na kojoj će biti svih 10 kandidata koji ispunjavaju Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisane uvjete odbor nije prihvatio jer je za prijedlog, su glasovala 2 člana odbora a 7 je bilo protiv. Prijedlog predsjednika odbora Vladimira Šeksa da listu kandidata koji ulaze u uži izbor za dva suca Ustavnog suda Republike Hrvatske čine četiri kandidata za koje glasuje tajnim glasovanjem najviše članova odbora odbor je prihvatio većinom glasova 7 za i 2 glasa protiv. Nakon toga je tajnim glasovanjem utvrđeno je da su kandidati dobili sljedeći broj glasova. Mato Arlović 9, Branko Čizmek

Iz navedenog proizlazi da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskom saboru prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za dva suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i to: Matu Arlovića, Antoniju Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Sada otvaram raspravu o Prijedlogu odluke o izboru dva suca Ustavnoga suda Republike Hrvatske. Prvi prijavljeni klub je klub SDP-a i gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici. Kada bi građani znali što je i koje značenje ima Ustavni sud, uvjeren sam da bi se oni sami pobunili ovakvom načinu, izboru Ustavnog suda Republike Hrvatske. Naime, ustavna pozicija Ustavnog suda je da bude garancija vladavine prava u Republici Hrvatskoj. Da ne namiguje ni lijevo ni desno, ni po babi ni po stričevima nego da nastoji sva načela Ustava Republike Hrvatske uvesti u život države i građana ove zemlje. Da li smo zadovoljni sa radom Ustavnog suda? Je li se osjeća njegova ustavna pozicija u uvođenju principa vladavine prava u Republiku Hrvatsku, pravne institucije? Je li imenovanje sudaca potpuno transparentno? Je li zadovoljava kriterij provjere pred javnošću? Je li izbor sudaca čak i u formalnom smislu kako je to predviđeno da se ne biraju istodobno i razlozi da se ne biraju istodobno jesu li Naime, Ustavni zakon predviđa da se suci Ustavnog suda ne biraju istodobno svi iz razloga kako ne bi bio prejak politički utjecaj ili politički interes se ostvario samo jedne političke opcije koja je tada na vlasti. Drugi razlog je da se Ustavni sud oslobodi utjecaja političkog, utjecaja opcije koja je na vlasti da mandat sudaca Ustavnog suda traje 8 godina. Treći razlog je da se ustavni sudac skoro ne može razriješiti nikako. Međutim je li to sve ovakav način izbora ustavnih sudaca potvrđuje. Ja mislim da ne. Ja mislim da je to suprotno. Naime, kako se to događa? Vladajući najprije predizborom ili predraspisivanjem pozivnog natječaja vide potrebe. Kada utvrde svoje potrebe, kadrovske i druge onda raspisuju poziv za suca Ustavnog suda. To je praksa potvrdila. Tako da javnost propitkivanje, kvaliteta, moralnost, strunost, završi na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koji je sastavljen po principu kako je to u Saboru strukturiran Sabor. Drugim riječima politička volja je značajnija vladajućih od javnosti. A Ustavni sud ne smije služiti niti jednoj političkoj opciji. Da je tome tako imamo vrlo svježe primjere od imenovanja sutkinje Banić do sada kandidiranja za suca gospodina Palarića. Kada bismo sada proveli u Saboru anketu a ne kada bismo to još dali građanima da u redovnom jednom postupku izjašnjavaju se o takvom kandidatu, onda bismo zaista mogli sasvim sigurno utvrditi da je Palarić služio jednoj politici kao tajnik državnog ureda za upravu. Mnoge njegove odluke su izazivale ne konsternaciju među političarima nego konsternaciju među pravnicima. A i kada bi ta konsternacija bila jedanput prevladana gospodin Palarić i njegov ured bi i neprincipijelnost dovodio do kraja. Pa bi iste slučajeve tumačio na različiti način zavisno od potreba političke opcije o kojoj je riječ. Ja mislim da je baš kandidiranje kolege Palarića u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav dokaz teza koje ja ovdje iznosim. Da je potreba kadrovskih rješenja unutar HDZ-a prije samog natječaja da tako kažem sugerirala da je Palarić dobro rješenje. S obzirom na stranačku stegu šta se moglo očekivati? Da će biti kandidiran što se i dogodilo. Možemo li sada očekivati da će biti izabran? Možemo ako ne bi se ocijenilo da je to previše bacanje prašine u oči hrvatskoj javnosti. Bilo je prijedloga, a i sada oni stoje, a na Odboru za Ustav su se čak i izjasnili da su oni potpuno u skladu sa Ustavom i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu, da se barem da tako kažem, cijeli postupak izbora obavi u Saboru, u Hrvatskom parlamentu, da oba kruga da tako kažem glasovanja budu u Parlamentu. Onaj broj kandidata koji dobije potrebnu većinu u drugom krugu bit će izabran, dakle svi kandidati koji a tako se to sada radi, formalno pravno zadovoljavaju uvjete opće i posebne, dođu pred zastupnike i da o svim njima po savjesti odlučuju zastupnici. Potreba da se izravno utječe po političkoj volji i po stranačkoj poslušnosti zadržala je princip da se u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav smanji broj kandidata i na taj način oduzme Saboru pravo da i u prvom krugu sve kandidate koji zadovoljavaju i formalne i stvarne uvjete natječaja, odlučuje u Saboru. Tako da zapravo hrvatska javnost je osakaćena sa svim elementima svih kandidata koji su ispunjavali uvjete za izbor suca Ustavnog suda. Još ću jedanput ponoviti, s obzirom da je ovaj postupak ovdje će se reći u formalnom smislu zadovoljio, ja ću reći da u političkom smislu sve što je zakonom dozvoljeno čak u političkom smislu nije pošteno. Na kraju da previše ne elaboriram, uvjeren sam da hrvatska javnost, još jedanput, je osakaćena zbog ovakvog upornog ovakvog biranja sudaca Ustavnog suda relativna brzina bez mogućnosti provjere pred hrvatskom javnosti svih kandidata, što je praksa pokazala pa smo imali izbor sudaca koji nisu platili porez, izbor sudaca koji nisu imali u času uvjete ili izbor sudaca koji su politički bili podobni samo vladajućima. Zbog toga moram reći da je nezadovoljstvo u SDP-u naglašeno toliko da ćemo morati tražiti bitnu izmjenu, čekali smo izmjenu Ustava, ali pošto vladajućima ni ta izmjena Ustava ne odgovara da se odvija u postupku i dužem periodu, morat ćemo tražiti da se i prije izmjene Ustava mijenja Ustavni zakon. Jer će funkcija, uloga i nadležnost Ustavnog suda u sljedećem periodu, budućnosti biti sve jača, sve veća i sasvim sigurno da će Ustavni sud dobiti ulogu da kontrolira ustavnost odluka Hrvatskog parlamenta i to odmah. i to odmah. Zbog toga, još jedanput podvlačim, da je ovakav način izbora sudaca Ustavnog suda na štetu razvoja Republike Hrvatske i ustroja demokratskih standarda na koje se verbalno pozivamo. Hvala. Hvala lijepa. Prije sljedećega kluba jedna obavijest za članice i članove Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnosti. Odgađa se 32. sjednica odbora koja je bila zakazana za danas u 13,30 sati i ta će se sjednica održati u četvrtak drugi tjedan, 9. srpnja u 9,30 sati u dvorani Janka Draškovića sa istim dnevnim redom. Sada je na redu klub HNS-a, poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Očito je, na to upozoravamo već duže vrijeme, da je sama institucija izbora ustavnoga suca u Republici Hrvatskoj u krizi. Pridružujemo se ocjeni kolege Leke da je ona došla u takvu točku da iziskuje bitne izmjene i dopune propisa kojima se regulira to područje. Izbor ustavnih sudaca pretvara se u demonstraciju moći, u demonstraciju apsolutne političke moći vladajuće većine kojoj nisu u prvom planu najviši standardi, kriteriji i ugled kandidata nego nerijetko politički interesi, stranački interesi iz čega proističe da iz takve pozicije se može ocijeniti da Ustavni sud permanentno trpi politički pritisak. Već godinama to javnost gleda, već godinama se to i u ovom Visokom domu problematizira, ali se ne čini ništa da se spriječe. Sad već pravilo postaje politički skandali odnosno skandali koji govore da se ovoj temi ne pristupa ozbiljno, nego dnevno politički. Praksa koja je proizvela nekoliko skandala do sada, spomenut ću dva slučaja, to su slučaj Vukojević i slučaj Banić, ali jednako tako nam sprema i treći slučaj, a to je slučaj Palarić, naprosto je neodrživa. U slučaju gospodina Palarića kojega sam nekoliko puta spominjao za ovom govornicom kao velikoga maga upravno-pravnog kaosa u Hrvatskoj, obećao sam mu da ću govoriti o tome i ovdje danas, upravno-pravna praksa u Hrvatskoj doživjela je praktički najveća poniženja, ako hoćete i potonuća, upravo u njegovom mandatu. U mandatu dok je bio pomoćnik ministra zadužen za ovo područje, u mandatu dok je državni tajnik nadležan za ovo područje. Sjetimo se velikih skandala političke korupcije 2005. i 2006. godine koji su prouzročili takav pritisak zainteresirane javnosti da je Vlada morala raspustiti županijske skupštine u u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Požeško-slavonskoj, Gradsko vijeće Slavonskog Broda, Gradsko vijeće Velike Gorice i još neka općinska vijeća. Ali sjetimo se također da je na vlast isto se događalo i u Karlovcu i u Sisku, međutim tamo nisu raspuštena predstavnička tijela. Nevjerojatno je da je taj val političke korupcije nosio informacije i sumnje o ogromnim iznosima. Spominjalo se 350000 eura mita. Nikada se ništa dogodilo nije, nego eto nakon toga su inicirane neke promjene koje su definirale način na koji vijećnik može podnijeti ostavku i ništa više. Zajednički smo ovdje vjerovali da će nova regulativa izbora načelnika, gradonačelnika i župana biti brana političkoj korupciji. Pokazuje se da čak ni to nije dovoljno. Pogledajte što se sad događa. Gospodin Antun Palarić izravno je kao čelnik tijela državne uprave središnjega tijela koje je zaduženo za pripremu tog zakonodavstva najodgovornija osoba za svu zakonsku materiju koja je došla u ovaj Visoki dom, a tiče se neposrednog izbora načelnika, gradonačelnika i župana, a u mjesecima koji slijede bit ćemo svjedoci nevjerojatnog kaosa u praksi jer smo prisiljeni voljom parlamentarne većine usvojili takve propise iz kojih se uopće ne vidi koja su razgraničenja nadležnosti izvršne i predstavničke vlasti. I to ide do toga da sada mora arbitrirati i Trgovački sud u pojedinim slučajevima. Trgovački sud nama sada kroji kapu u stvarima koje su nota bene isključivo nadležnost Zakona o jedinicama lokalne samouprave. To je skandalozno. Tu nas je dovela praksa koju potpisuje gospodin Antun Palarić. Navest ću dva friška slučaja. Konstituiranje skupštine u Sisačko-moslavačkoj županiji koje je tipično političko nasilje. Dakle, skupština se prekida u trenutku dok je vodi najstariji vijećnik koji po zakonu ima sva prava kao i predsjedatelj bez obzira bio on predsjednik gradskoga vijeća izabran ili najstariji vijećnik. Dakle, on u tom času prekida sjednicu i nastavlja je popodne u pet ili šest sati. Međutim, u međuvremenu grupa građana kako je drugačije nazvati nastavlja po svome zajedno sa nelegitimnim zastupnicima. Naravno, gospodin Palarić potpisuje dopis u kojemu se poziva na nepostojeći propis. Možete li vjerovati da je on uporište za svoje rješenje pronašao u članku Statuta Hrvatske narodne stranke koji je 19. travnja prestao postojati, a već početkom lipnja službeno HNS-u dostavlja rješenje po kojemu novi Statut stupa na snagu i ne poziva se na novi Statut, nego na stari koji više ne postoji. To je praksa gospodina Palarića i na taj se način politički siluje volja građana u Sisačko-moslavačkoj županiji. Evo još jednoga primjera. U gradu iz kojega ja dolazim nepisano je pravilo, politička kultura nalaže da se u sazivanju konstituirajuće sjednice predstavničkoga vijeća konzultira i politička većina i politička manjina u predstavničkom tijelu. I naravno da se o datumu održavanja konstituirajuće sjednice dogovarate sa predstavnicima konstituirane većine. Predstavnici konstituirane većine predlažu datum 19. lipnja koji potpuno konzumira sve zakonske uvjete uključujući i to da novi gradonačelnik stupi na dužnost. Ne, gospodin Palarić radi po svome i saziva za dan 30. lipnja kad znade da članovi gradskoga vijeća koji dolaze iz većine ne mogu doći, jer imaju državničke obveze ili obveze u ovome Saboru. Protestira se kod predsjednika Sabora gospodina Bebića. Gospodin Bebić moli da to ne radi. On obećava da to neće napraviti i da će sazvati za 6. srpnja. Što se događa? Uredno se sakupe ljudi 30., konstatiraju da nemaju kvorum, potroše novce Ureda državne uprave, potroše novce Grada Velike Gorice i konstatiraju da će sljedeća sjednica biti 14. Dakle, predsjednik ovoga Parlamenta se vuče namjerno za nos, jer se pokušava dezavuirati saborske zastupnike u obavljanju njihovih obveza, Ustavom utvrđenih obveza. To je gospodin Palarić. Nadalje, način na koji se zakonom utvrđeni rokovi tumače u uredu gospodina Palarića kao tzv. instruktivni rokovi to je nečuveno. Kad god je HDZ-u i njegovim koalicijskim partnerima to u interesu onda su to obvezni, prekluzivni rokovi. Ali kad nije u interesu e onda su instruktivni. Pa evo imamo najnovije tumačenje, da unatoč tome što u zakonu piše da zamjenik gradonačelnika ili zamjenik župana može izjaviti u roku od 8 dana hoće li svoju dužnost obavljati volonterski ili profesionalno najnovije tumačenje gospodina Palarića da je to samo instruktivni rok, da se on o tome može izjasniti i nakon 8 dana. I ne samo to, da se on može više puta o tome izjasniti tijekom svog mandata pa 17 puta može biti profesionalac, a 17 puta može biti i volonter. To je pristup koji je u upravno pravo Republike Hrvatske unio osobno gospodin Palarić tumačeći ga kao gumu žvakalicu, rastežući ga onako kako to dnevno-politički intresi klijenta traže. Takva osoba gospodo draga ne može biti kandidat za ustavnoga suca. Čast svaka gospodinu Palariću. On je došao po političkoj volji i nek' tamo bude dok god političkoj većini to odgovara. On demonstrira političke interese vladajuće većine u ovome Saboru i neka tako bude, jer tako je zakon omogućio. Ali ne mora, ne smije biti praksa da takvi ljudi na taj način kvalificiraju sebe za ustavnoga suca. O čemu govorimo? Kako će izgledati ustavne presude ako to bude kriterij za tumačenje zakona. Oštro prosvjedujemo. Hrvatska narodna stranka koja je u proteklih šest godina bezbroj puta oštećena u svim upravnim sporovima, odnosno upravnim postupcima koji su vođeni pred Središnjim uredom državne uprave na jedan posve neprincipijelan način, na način koji je tumačio propise kako se htjelo ili kako je taj dan svanulo vrijeme ili kako je netko nazvao odozgo. Mi oštro prosvjedujemo protiv uopće šanse, prilike da gospodin Antun Palarić sa mjesta državnoga tajnika ode u Ustavni sud. Ali evo vidimo jučer, stvar je već dogovorena. Gospodin Mlakar dolazi za ministra uprave, što znači da se Središnji ured državne uprave kani ukinuti, odnosno pretvoriti u ministarstvo i eto, za gospodina Palarića više nema mjesta pa mora ići Ustavni sud. Je li to praksa koju će ovaj Visoki dom usvojiti da ljudi koji više nemaju mjesta na izvršnim funkcijama, eto nagrađeni za ono što su do sad radili, ni manje ni više nego idu u Ustavni sud? Pozivati se u objašnjenju određene odluke time da imate 23 godine radnoga staža u pravnoj struci je skandalozno. Rješenja, odluke i presude ne donose se na osnovu godina radnog staža, nego na osnovu propisa. I ne budemo li se tako prema njima odnosili, jao i kuku upravnoj praksi i pravu i šansama za uspostavu funkcionalne pravne države. Hrvatska narodna stranka ne želi podržati gospodina Antuna Palarića za ustavnog suca. Hvala vam lijepa. Dva su ispravka netočnoga navoda. Najprije poštovani zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, dužan sam ispraviti netočan navod kolege zastupnika Beusa Richembergha koji glasi da je grupa građana nastavila sjednicu županijske skupštine. To nije točno. Sjednicu županijske skupštine nastavilo je 26 od 51 vijećnika koji su legitimni vijećnici izabrani i koje je pročitalo mandatno povjerenstvo i koje je ovlašteni predstavnik Vlade, predstavnik Ureda državne uprave na početku sjednice je utvrdio kao puno pravne članove županijske skupštine. Prema tome, potpuno je netočno i krivo tumačenje i obmanjivanje javnosti da je grupa građana nastavila sa sjednicom županijske skupštine te izabrala predstavnike Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. To ne samo da je potvrdio središnji ured, njegovo povjerenstvo koje je izvršilo inspekcijski nadzor, nego je to potvrdio i ovlašteni predstavnik Vlade na samoj sjednici županijske skupštine. Sve ono drugo što se događalo u popodnevnim satima je performans koji je završio tako kako je završio. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala. I drugi ispravak netočnoga navoda, poštovana zastupnica Marijana Petir. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, tu je bilo niz netočnih navoda, ali ja se želim osvrnuti isto na ovaj netočni navod gdje je gospodin Beus, zastupnik u Hrvatskom saboru istaknuo da je grupa građana nastavila sjednicu u Sisačko-moslavačkoj županiji, što je apsolutno netočno i obmanjivanje javnosti jer je većina nazočnih vijećnika nastavila sjednicu koju je nažalost protupravno pokušala prekinuti aktualna županica Marina Lovrić i predsjednik HNS-a, Radimir Čačić upućujući telefaks gdje su pokušali opozvati izabrane vijećnike HNS-a koji su nakon što su im verificirani mandati, nakon što su izabrana radna tijela skupštine radili normalno u županijskoj skupštini. Time se Radimir Čačić stavio u funkciju SDP-a zanemarujući stavke Statuta HNS-a u kojem jasno piše da predsjedništvo HNS-a imenuje zamjenske vijećnike, što je i bilo učinjeno Hvala lijepa gospođo zastupnice. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Cijenjeni gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici.

funkcioniranje svih institucija u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku je conditio sine qua non. Jednako tako Ustavnog suda, jednako tako Vrhovnog suda, nakon ovoga ćemo raspravljati i o predsjedniku Vrhovnog suda itd., Znači, nakon sramnog bijega, odlaska Ive Sanadera za kojim ne treba žaliti, treba žaliti da nije ostao ranije, gospodine zastupniče, institucije moraju funkcionirati i hoće jer ljudi u tim institucijama su zreliji od onoga tko je do jučer vodio Vladu. Ono što treba gospodo reći i to ima u tome jamčiti i Ustavni sud, ono što treba isto tako reći, demokracija nije suspendirana, Ustavni sud je tu jamac, jamac vladavine prava, a sve ostalo u ovoj zemlji funkcionira redovito, od predsjednika HNB-a, pa i Sabora itd., itd. Ono što je međutim u ovom trenutku potrebno poručiti građanima da nema panike, ne bojte se, imate pravo biti zabrinuti, imate pravo biti šokirani, iznenađeni, gnjevni, ljuti, ali bankarski sustav je stabilan, tvornice rade, štedni ulozi su sigurni, škole jasno ne rade, ljeto je, sve je u redu, čak se ni ne štrajka, ide sezona. U sezoni se treba puno raditi i da ne nabrajam dalje. Jasno, kada predlažem konsenzus oko popunjavanja institucija, oko u ovom slučaju izbora dvojice sudaca Ustavnog suda, onda isto tako predlažem da vladajući pristanu na konsenzus oko prijevremenih izbora. Znači, dogovorimo se oko sudaca Ustavnog suda, podržimo Hrvatina za predsjednika Vrhovnog suda, dogovorimo hitan rebalans, jamčimo punu autonomnost Hrvatskoj narodnoj banci, a oni nama čvrstu kunu, pozovimo i MMF, decentralizirajmo Hrvatsku jer ovako dalje više ne ide i po sezoni, po sezoni u izbore. Utoliko, ja ni riječ neću reći o kandidatima. Ja dijelim mišljenje gospodina Beusa. Beusa. Dogovorimo se oko sudaca, nikoga barem mi u IDS-u ne preferiramo, nikoga neću ovdje ni prozivati, ni osporavati, ni negirati. Još jednom, ono što je najbitnije reći i kao poruku uputiti građanima da su institucije stabilne, imamo predsjednika, dobro je da je došlo do ovoga odlaska. HNB je stabilan, ima problema, bit će teško, ali ne treba paničariti. Svijet ide dalje, dalje će ići i Hrvatska i mi ćemo valjda jednoga dana kao zemlja doći na zelenu granu. Ako nema prijevremenih izbora, ni IDS nije jasno za ove suce, nećemo glasati, ali dijelimo sud da reforme na tom području treba isto tako što je moguće prije promjenom ustavnog zakona pokrenuti. Ono što je sigurno bilo najsramnije u povijesti, ja bih rekao te institucije, zapravo ne toliko Ustavnog suda, koliko ondašnjeg Sabora, to su dogovori '99. vezani ne znam kako ću ih nazvati, oko imena gospodina Vukojevića. To je bila jedna potpuna degradacija, ma Ustavnog suda i tih vezanih trgovina ondašnjeg Sabora. Danas možda nismo daleko od toga, no danas smo i u banani. I zato glave skupa u izbore, a onda neka nova Vlada predloži novi Ustavni sud. **Mimica, Ispravak je netočnog navoda prijavljen. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani gospodin potpredsjedniče. Pa moram ispraviti navod kolege Kajina kada je rekao odlazak Ive Sanadera. Naime točno je da su jučer i hrvatski i europski mediji prenijeli navodu vijest da je premije dao ostavku. Moramo podsjetiti da prema Zakonu o Vladi, predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnosi ostavku Hrvatskom saboru, a ne novinarima. I dok god te ostavke nema u Saboru, a idilično raspravljamo jutros o brašnu, civilnoj zaštiti i sucima, ja ne smatram da je itko u ovoj državi podnio ostavku želeći vjerovati da možda vi znate 'jel ta ostavka došla u Sabor i da li će možda Hrvatski sabor to imati na dnevnom redu. Hvala lijepa. Nema više prijavljenih klubova, ali imamo jednu prijavu za pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Zahvaljujem. Potpredsjedniče, kolegice i kolege. Inače ne raspravljam o kadrovskim rješenjima ali također je za mene iznenađenje prijedlog kandidata za ustavnog suca gospodin Palarić. Osoba koja je zaista u mnogo čemu odgovorna za mnoge kvalifikacije političke korupcije u Republici Hrvatskoj, osoba koja je u mnogo čemu odgovorna zato što je lokalna samouprava vrlo često bila potpuno sama i nalazila sama rješenja, osoba koja se ne može pohvaliti da je poštivala struku, dapače da je izigravala zakone. To je osoba koja je danas predložena. Predložio je odbor, baš odbor. Što to znači? Pokušavamo u ovom Saboru poslati poruku, svoje znanje zloupotrebi, zluoptrebama čuvaj svoju poziciju i bit ćeš i nagrađen. Mi ćemo danas nakon ove rasprave pustiti većini da nagrađuje koji je zloupotrebljavao svoju dužnost. Da bi u Hrvatskoj zaista ostavio imidž da nemamo želju boriti se protiv ljudi koji su krivi za korupciju, čak i političku korupciju, a to je gospodin Palarić. Što onda reći i o toj svetoj instituciji sutra Ustavnog suda? Kada nama je bitno svo svoje znanje, svu svoju stručnost staviti u funkciju služenja, a ne u funkciju pravde i potreba građana Hrvatske. Zaista se teško s time pomiriti. I osobno se neću pomiriti, osobno. I to je razlog zašto želim vrlo jasno reći. Žalosno je ako većinska većina u Hrvatskom saboru dade potporu čovjeku koji je za mnogo što šta kriv, da imamo negativni imidž u Europi, da građani u pravosuđu ne misle dobro i da je to čovjek koji nije služio građanima Hrvatske već osobnoj promociji i svojoj stranci. Zahvaljujem. Imamo ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Neda Klarić. Hvala lijepo. Evo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolege i kolegice. Ispravila bih netočan navod gospodina Linića koji kaže, i osoba koja je sama predlagala rješenje. To je netočno gospodine Liniću upravo iz razloga što je gospodin Palarić uvijek konzultirao evo s mjesta dopredsjednice udruge gradova to mogu posvjedočiti jednako kao članica Držanog povjerenstva za decentralizaciju. Svaki put na svakom prijedlogu je konzultirao relevantne institucije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo i repliku poštovani zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Liniću ne radi se nažalost o običnoj nagradi. To je jako zanimljiva nagrada. Dakle, gospodin Palarić sada odlazi u Ustavni sud i mi smo se možda do danas, odnosno do petka mogli i nadati da će sada neki od sada aktualnih majstorija gospodina Palarića ako dođu na Ustavni sud biti u skladu sa zakonom i Ustavom presuđeni. Ali zamislite sada situaciju kada gospodin Palarić dobije ponovno taj nezakoniti predmet u Ustavnom sudu kao izvjestitelj mi de facto nećemo više imati kao građani ove zemlje nikakav prostor zemlje nikakav prostor zaštite zakonitosti. I to je problem zapravo razine nagrade, 'jel. Evo toliko. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Slažem se kolega Lučin sa činjenicom da u Hrvatskoj sve veći broj institucija ne obavljaju svoju funkciju u skladu sa zakonskim rješenjima, da mnoge institucije Republike Hrvatske počinju servisirati vladajuću garnituru. Umjesto štiti tržišta, financijska tržišta ja bih rekao nemonopolno ponašanje, ali sve do sada je to bio problem ja bih rekao odnosa između Vlade i Parlamenta. Ali nažalost ovakvim rješenjima gdje i u sudstvo ubacujemo kadrove koji su pokazali da njima nije svetinja, profesija, znanje, odgovornost, nego služenje sada ih ubacujemo i u sudstvo. Da to su pogrešne poruke. Nije ni bitno što će odlučivati oni u sudu. Jednostavno su poruke institucije Republike Hrvatske trebaju služiti većini. To je najgora poruka koju šaljemo iz Sabora. Hvala lijepa. I završna rasprava od 5 minuta u ime kluba HNS-a, zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo rasprava je pokazala da je klub HNS-a u pravu kada problematizira ovu kandidaturu. I definitivno treba reći da iz rasprave posebito iz pokušaja ispravaka netočnih navoda, iznijeto i čitav niz novih netočnih navoda, valja reći da je ono što je demonstrirao Središnji ured državne uprave kao pesnicu iznad Skupštine županije Sisačko-moslavačke naprosto nije dobro interpretirano. Naime, nije tamo sjedilo 26 izabranih vijećnika, nego je tamo sjedilo izvjestan broj izabranih vijećnika i ne zakonito imenovanih zamjenskih vijećnika. Prema tome, znamo mi svi dobro da je temeljni akt kojim se regulira pitanje procedure zakon, ali isto tako i statut stranke. možemo mi izvlačiti statute stranke iz '92., četvrte ili šeste, pozivati na njih, ali ako taj akt nije više na snazi onda je sramota za onoga tko to znade da tako nešto citira. No međutim, vratimo se malo mi u Hrvatski sabor. Dvije godine za redom mi ovdje ustanovljavamo da je službeno izvješće o provedbi Zakona o pravu na dostupnost javnih informacija falsificirano. Podnosi ga gospodin Antun Palarić kao državni tajnik. Dvije godine za redom mi zapravo ustanovimo da komparativnom analizom da sve ono što piše u tom izvješću se stavlja pod veliki znak pitanja jer nismo dobili informacije identične onoj koje se dobivaju provjerom tih podataka. Mi znademo vrlo dobro da međunarodne odnosno domaće nevladine organizacije imaju razrađenu tehnologiju kojom provjeravaju točnost podataka navedenih u službenom izvješću. I dvije godine se za redom pokazuje da nije točno ono što nam gospodin Palarić ovdje napiše u izvješću. On ima jednu statistiku a ovdje je sasvim druga. Zašto? Zato jer on kaže da u nekim slučajevima nije bilo zahtjeva a mi imamo dokumentirano da su poslani i da su primljeni. Dakle, ako na takvim stvarima se ovom Visokom domu iz Središnjeg ureda državne uprave dostavljaju falsificirane nepotpune, u svakom slučaju obmanjujuće informacije a ne bi li se u javnosti stvorio dojam da eto država čini silne napore da izađe u susret nezadovoljnim građanima onda ja mislim da to zaslužuje kritiku, da to zaslužuje jedan drugačiji pristup i ozbiljnost jer u protivnom postavlja se pitanje što mi kao narodni zastupnici u ovome domu stvarno poimamo pod kriterijima, institucijom, pozivom, misijom Ustavnoga suda kao najvišega sudbenoga tijela u Republici Hrvatskoj mimo kojega nema veće i više instance za zaštitu prava u Hrvatskoj. Prema tome, molim kolege iz vladajuće većine da dobro promisle jer ovaj mač ima dvije oštrice. Takvi ljudi koji služe čas jednoj, čas drugoj političkoj većini na način na koji se to radi u Uredu državne uprave nisu dobra garancija, nisu dobra praksa, ne jamče stabilnost poretka, ne jamče oživotvorenje načela pravne države na pravi način. Razumijem da su potrebni državni službenici koji će biti odani političkoj većini ali nagrađivati ih osmogodišnjim stažom u Ustavnome sudu e to je ipak previše. Hvala lijepa. Imat ćemo dva ispravka netočnoga navoda. Najprije poštovana zastupnica Marijana Petir. **Petir, Marijana (HSS)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Kolega Beus je rekao da su u Sisačko-moslavačkoj županiji nezakonito izabrani zamjenski vijećnici iz HNS-a. Pa kolega Beus, vi imate statut koji je i na vašim web stranicama, dajte ga molim vas pročitajte. Vijećnici HNS-a koji su izabrani kao zamjena izabrani su temeljem i vašeg statuta i temeljem zakona i to je potvrdio predstavnik državne uprave gospodin Bajić koji je tamo sjedio. Šokirana sam sa vašim izjavama da možete, pokušavate opravdavati nešto što nema veze ni sa zakonom ni sa zdravom pameću. A ono što se dogodilo u Sisačko-moslavačkoj župani pokazuje da predsjednik vaše stranke stavlja svoje osobne interese ispred stranke. A vama bih željela reći jer da postoji mogućnost replike, znam da ne postoji ali vam moram reći. Gospodin Čačić je raspustio županijsku organizaciju HNS-a u Sisačko-moslavačkoj županiji koja je gospodine Beus zaslužna što ste vi danas ovdje zastupnik. **Mimica, Dobro. Šokantne izjave se još ne mogu ispravljati po poslovniku a bojim se da se ni netočni navodi ne mogu ispravljati političkim ocjenama koje su bile u ovom drugom dijelu za razliku od prvog dijela ispravka koji je bio po poslovniku. Nastavljamo sa ispravcima netočnog navoda. Poštovani zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Ja ispravljam netočni navod kolege Beusa Richembergha koji je rekao da je u nastavku sjednice županijske skupštine bio određeni broj legalno izabranih vijećnika i dva zamjenska vijećnika koji nisu legalni. To nije točno. Ja ovdje imam službeni dokument, zapisnik sa Skupštine Sisačko-moslavačke županije koji je sastavila stručna služba za poslove skupštine i poglavarstva koju je verificirao predstojnik Ureda državne uprave koji je bio ovlaštenik predstavnik Vlade, koji je bio isto tako na inspekciji u ministarstvu i koji su svi rekli isto. Ovo što se događalo poslije je, opet se moram sad malo vratiti nazad, politički nevjerojatno da HNS ruši svoga predsjednika županijske skupštine iz HNS-a Dakle, politički je nevjerojatno da HNS ruši svoga predsjednika iz HNS-a da bi instalirao HSP za račun SDP-a. Prema tome, ovo sve što ste govorili govorili ste u smislu da obmanjujete javnost i ja sam vas dužan ispraviti. Hvala. Završnu riječ u ime predlagatelja imat će poštovani potpredsjednik doma i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav gospodin Vladimir Šeks. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ustavni zakon o Ustavnom sudu na temelju kojeg se vrši izbor sudaca Ustavnog suda donijet je izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu i stupio na snagu 15. ožujka ožujka 2002. godine. Donesen je jednoglasno u Hrvatskom saboru. I po tome Ustavnom zakonu se odvija od 2002. o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu i procedura kandidiranja, izbora, odabira sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Kod donošenja toga Ustavnog zakona, izmjena i dopuna Ustavnog zakona o Ustavnom sudu izrečeno je slijedeće. Prijedlog Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske je u okviru ustavne reforme civilne centralne državne vlasti. Po nama zakon na ustavno pravni moderan način uređuje mjesto i ulogu Ustavnog suda u državnoj vlasti Republike Hrvatske. Demokratizira se pristup, proširuje krug pravnih osoba, pravnih pitanja, ljudskih prava, društvenih vrijednosti po ovom prijedlogu zakona koji se štite pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske demokratizira se po konačnom prijedlogu zakona i postupak izbora Ustavnog suda i postupak se ostvaruje od početka do kraja pred sudom javnosti. Ovaj prijedlog, ovaj za ocjenu ovoga, izmjena i dopuna Ustavnoga zakona izrekao je toga dana u Hrvatskoj sabornici u ime Kluba zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Koji je ocijenio da je izbor sudaca Ustavnog suda koji je podnio u ime kluba, koji je podnio u ime Odbora za Ustav predsjednik odbora gospodin zastupnik Mato Arlović. Dakle, Klub zastupnika SDP-a je ocijenio da je taj zakon, Ustavni zakon što se tiče izbora sudaca Ustavnog suda da je demokratiziran i da se postupak ostvaruje od početka do kraja pred sudom javnosti. Kolega Leko je danas u ime kluba SDP-a izrekao vrlo oštru kritiku koja ima itekako utemeljena je u pojedinim dijelovima. Ali ta kritika jednostavno preskače da je SDP bio ona ključna politička snaga koja je sudjelovala i u izradi toga Ustavnoga zakona i predložila ga i prihvatila. Danas je kolega Leko iznio jedan argument koji se već više puta ponavlja kod svih izbora sudaca Ustavnog suda i na Odboru za Ustav kada raspravlja i kada se raspravlja u hrvatskoj sabornici o prijedlogu o tome da bi se Hrvatskom saboru trebalo omogućiti da on raspravi o svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete za izbor sudaca Ustavnog suda a da odbor ne bude taj filter koji će utvrđivati užu listu kandidata koji ispunjavaju uvjete što je prema ustavnom zakonu i moguće. Prema Ustavnom zakonu Odbor utvrđuje za Ustav užu listu kandidata koji ulaze u izbor i predlaže na usvajanje Hrvatskom saboru. Odbor jasno može u skladu sa Ustavnim zakonom i sve kandidate koji ispunjavaju uvjete uvjete za suca Ustavnog suda predložiti da o njima glasuje Hrvatski sabor. Odbor se je od te 2002. godine kada je predsjednik odbora bio i član član iz reda SDP-a uvijek bez iznimke opredjeljivao za taj taj način izbora da se sastavljala lista kandidata koja je bila veća od broja onih koji se biraju. nikada osim u jednom slučaju kada je bio samo jedan kandidat, nikada, nikada, nikada nisu dolazi svi kandidati koji ispunjavaju uvjete koje bi odbor ustvrdio na Plenarnu sjednicu Hrvatskoga sabora da se o njima raspravlja. U toj raspravi 2002. godine, ja sam u ime Kluba zastupnika HDZ-a, kao predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a pledirao da se suprotno predlagatelju Odboru za Ustav, parlamentarnoj većini SDP-a, da se prihvati načelo da svi koji ispunjavaju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za koje utvrdi da, Odbor za Ustav, da ispunjavaju uvjete, da svi kandidati idu na Plenarnu sjednicu sabora, što je predlagao poštovani moj kolega i prijatelj Leko na Odboru za Ustav i u svim ranijim sesijama Odbora za Ustav kada su se utvrđivali kandidati za suca Ustavnog suda gdje je bilo uvijek stajalište kluba SDP-a, dajte sve kandidate koji ispunjavaju uvjete da o njima raspravi i odluči Sabor. Tada taj moj prijedlog 2002. godine nije bio prihvaćen, pa je prihvaćen bio prijedlog da ide uža lista kandidata nego onih koji se bira. i na sjednicama o raspravama, Odbora za Ustav i kolega Leko i kolegica Antičević predlažu i planiraju za ono načelo koje sam ja branio 2002. što je jasno demokratsko pravo, svatko ima pravo promijeniti svoje stajalište, svoje mišljenje, uvjeriti se da je možda njegovo ranije mišljenje bilo drugačije naravi, da je bilo, da ga treba promijeniti, tako i ja, mogu ga promijeniti i ne moram ga promijeniti. Ja stojim na stajalištu da treba prihvatiti ono što je bila i životna zbilja i što je bila što je bila intencija i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu iz 2002. godine. Da li o tome …/Govornik se ustavnog sudovanja, u reformi Ustavnog zakona o Ustavnom sudu treba promijeniti to, o tome itekako treba promisliti, ali to je stvar reforme i Ustava, promjene i Ustava, Ustavnog zakona o Ustavnom sudu za koji se nadamo da će u jesen doći, da će promijene Ustava. Ali sada zakon je ovakav kakav je i treba ga i respektirati. Iako kažem i po sadašnjem Ustavnom zakonu mogao je Odbor za Ustav donijeti odluku da sve kandidate propusti da se o njima raspravlja u Hrvatskom saboru. Odbor se odlučio većinom glasova da ide četiri kandidata, bira se dva koji su, za koje je utvrdio da ispunjavaju uvjete. U pogledu prigovora koji se odnose na kandidata Palarića upravo zato je ta javna procedura uvedena Ustavnim zakonom o izmjeni sudaca Ustavnog suda da se od početka do kraja, kao što je u svom pledoajeu kolega Leko 2002. godine iznosio, da se ta od početka do kraja pred očima javnosti odvija procedura gdje javnost, opća javnost, parlamentarna javnost može biti upoznata sa svim relevantnim podacima koji se odnose na kandidate za suce Ustavnog suda. Odbor je, kada je dobio obavijest od predsjednice Ustavnog suda da trojici sudaca ističe mandat, raspisao pozivni oglas u javnosti preko Interneta, web stranica. Svi su kandidati, svi zainteresirani su mogli i dostavili su svoje kandidature. Te kandidature su išle na web stranice, išle su na Internet, išle su u javnost. Cijela javnost je dakle, tko god je bio zainteresiran mogao je vidjeti koji su životopisi kandidata, njihove profesionalne, stručne, znanstvene i svake druge reference. Nakon toga smo raspravljali u odboru o tome i svi članovi odbora, svi, uključujući i kolege iz SDP-a, su se suglasili da svi kandidati ispunjavaju uvjete osim jednoga. Naime, ispunjavaju uvjete za izbor sudaca Ustavnog suda, među njima i gospodin Antun Palarić. Odbor je odabrao dakle, od 10 tajnim glasovanjem četiri kandidata. Među njima je bio i gospodin Palarić. I sada, upravo u daljnjem nastavku procedure je ostavljeno da javno Hrvatski sabor raspravlja o svim kandidatima, njih četvero, da raspravlja o tim koje je odbor predložio, da raspravlja o njima pred licem javnosti, da kritizira i tu su se jasno i u pogledu kandidata Palarića su se isticala različita stajališta, ocjene, procjene, a konačno o tome odluku će donijeti na tajnom glasovanju Hrvatski sabor pa će se opredjeljivati da li će da li će glasovati za ovoga ili onoga kandidata od ove četvorice. Oni koji smatraju da ne treba dati glas za određenog kandidata, jasno da će svoja stajališta, svoje ocjene koje su danas iznijeli u raspravi, potvrditi i izmjenom i u glasovanju i na taj način da će izraziti svoje stajalište prema tome kandidatu. Zaključno želim reći da je procedura izbora sudaca Ustavnog suda provedena na najdemokratskiji način, na najtransparentniji način, da je provedena javno, pred očima javnosti, pred licem da je u više faza javnost mogla biti potpuno informirana i da jest potpuno informirana o svim kandidatima i da će predstavnici javnosti, zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru dati konačnu ocjenu na tajnom glasovanju i donijeti konačnu presudu ili konačnu odluku. Stoga Odbor, ja u ime Odbora, ostajemo kod svoga prijedloga da se izvrši odabir tajnim glasovanjem između ova četiri kandidata, a koji će dobiti 77 glasova što je potrebna većina od ukupnog broja zastupnika na tajnom glasovanju, ti će biti i izabrani. Oni koji ne dobiju tu potrebnu većinu neće biti izabrani. Zakon je tvrd, kaže rimska pravna sentenca, dura lex sed lex. Tvrd je, ali ga se treba poštivati pa ga treba, kolegice Ingrid, i poštivati. A glasovanjem ćete se odrediti… … /Govornici Prema prijedlozima kandidata. A ove sve druge političke, vidite da su suprotstavljene ocjene oko pojedinog kandidata. Jedne imaju jedne ocjene, druge imaju druge. To su na jednoj razmeđi idejno ideoloških i nekih drugih još podjela. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Imamo ispravak netočnoga navoda. Poštovani zastupnik Josip Leko. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik Hrvatskoga sabora, moj kolega Šeks, vrlo dobro zna i ovu rimsku poslovicu: protuzakonito postupa onaj koji učini ono što zakon zabranjuje, a zakon je izigrao onaj koji se držao njegovog slova, a izigrao njegov smisao. Dakle, netočno ste kritizirali, okvalificirali moju raspravu kao kritiku teksta zakona ili bolje rečeno ili samo kao kritiku teksta zakona. Ja kritiziram praksu koju

uvjeravam vas da je u javnosti ovakvo pravilo, nećemo se natjecati pa da nas i zovu ako nismo dobili uvjeravanje vladajućih da ćemo proći. To je pravilo. Dakle, sada se samo pozvati na raspravu oko teksta zakona koji je tu,

Hvala lijepa. Imamo i povredu Poslovnika koju je prijavio potpredsjednik, gospodin Vladimir Šeks. Moj poštovani kolega i prijatelj Leko nije ispravljao moj netočni navod, nego je. Kolegice Ingrid nemojte mi suflirati, mogu sam, vjerujte mi! Nego je zapravo komentirao moje mišljenje. To nije ispravak netočnog navoda. Dobro. Hvala lijepa. U ispravku netočnog navoda je bilo više onoga što spada u repliku to se može prihvatiti. Znači, više komentara i ocjena negoli kontra argumenata. Uglavnom, mislim da smo sada došli do kraja rasprave o ovom Prijedlogu odluke o izboru dva suca Ustavnoga suda Republike Hrvatske i zato zaključujem raspravu, o izboru sudaca odlučivat će se tajnim glasovanjem kada se za to steknu uvjeti. Hvala lijepa. Hvala vam